(HDZ)** Još ćemo nastaviti samo kratko sa izvješćem Odbora za izbor i imenovanje i upravne poslove.

ne razumije se./… Vlade, kolegice i kolege. Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora na 55. sjednici, održanoj 26. siječnja 2011. godine utvrdio sljedeće prijedloge. U Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora razrješuju se predsjednik Branko Bačić i član Anđelko Mihalić. U isti odbor biraju se za predsjednicu Marina Matulović Dropulić, i za člana Borislav Matković. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke. Tko je za? Protiv?

Razrješuje se dužnosti člana Odbora za obranu Anđelko Mihalić, i za člana Odbora za obranu bira se Branko Vukelić. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Tko je za ovaj prijedlog? Hvala. Protiv? Jednoglasno sa 84 glasa za, donijeta predložena odluka. Dalje. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Razrješuje se dužnosti člana Odbora za turizam Nedjeljko Strikić, i za člana Odbora za turizam bira se Ivan Šuker. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Tko je za ovaj prijedlog odluke? Protiv? Suzdržan?

za članicu istog odbora bira se Marina Matulović-Dropulić. Idemo dalje. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Razrješuje se dužnosti člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Stjepan Kundić i Nedjeljko Strikić i za članice u Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskog sabora biraju se Suzana Bilić Vardić i Ivanka Roksandić. **Šeks,

**Majdenić, Nevenka (HDZ)** Razrješuje se dužnosti članica Odbora za ratne veterane Božica Šolić i za člana Odbora za ratne veterane bira se Branko Vukelić. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Otvaram raspravu koju zaključujem. Dajem na glasovanje prijedlog ove odluke.

Razrješuje se dužnosti člana Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora Branko Bačić i Stjepan Kundić. U Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora biraju se za članicu Marina Matulović-Dropulić i za člana Borislav Matković. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Otvaram raspravu i zaključujem. Tko je za ovaj prijedlog odluke? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno sa 82 glasa za donijeta je predložena odluka. Dalje. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Razrješuje se dužnosti člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora Branko Bačić. Za člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora bira se Božo Biškupić. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Otvaram raspravu. Zaključujem. Tko je za ovaj prijedlog odluke? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno sa 82 glasa za donijeta je predložena odluka. Idemo dalje. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Razrješuje se dužnosti članica Odbora za ravnopravnost spolova Božica Šolić. Za člana Odbora za ravnopravnost spolova bira se Borislav Matković. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Tko je za ovaj prijedlog odluke? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno sa 82. Posebno čestitam Borislavu Matkoviću. (HDZ)** Razrješuje se dužnosti zamjenik člana izaslanstva Hrvatskog sabora u zajedničkom parlamentarnom odboru RH i EU Nedjeljko Strikić. Za zamjenika člana bira se Božo Biškupić. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ovo prije pravi čovjek na pravom mjestu. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Tko je za ovaj prijedlog odluke? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno sa 82 glasa za Silvano Hrelja. Za člana Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskog sabora pri interparlamentarnoj uniji bira se Josip Salapić. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke. Tko je za? Protiv? Suzdržan?

Jednoglasno sa 82 glasa za donijeta predložena odluka. Idemo dalje. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Razrješuje se član Nacionalnog vijeća za šport na prijedlog Hrvatskog športskog saveza gluhih Slavko Podgorelec i za člana Nacionalnog vijeća za šport na prijedlog Hrvatskog športskog saveza gluhih imenuje se Mario Lušić. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odluke. Tko je za? Protiv? Suzdržan?

prijedlog Zakona o dopuni Zakona o tržištu električne energije s konačnim prijedlogom zakona.